Налице е кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.) Дами и господа народни представители, в изпълнение на искания на народни представители направени по време на разискванията в парламентарни комисии, на които е разпределен Проект за национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, Министерският съвет е депозирал на 8 февруари 2012 г. в Народното събрание План за действие за изпълнение на стратегията, приета с Решение № 1 на Министерския съвет от 2012 г. Поради обема на материала планът за действие е предоставен по електронен път на комисиите, на които е разпределена стратегията, както и на парламентарните групи и независимите народни представители. Планът за действие за изпълнение на стратегията се намира на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента. 8 февруари 2012 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за декември 2011 г. по следните показатели: - индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно”, без търговията с автомобили и мотоциклети; - индекси на промишленото производство; - индекси на строителната продукция. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към точка първа за днешния пленарен ден:

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще прочета „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 254-01-9, внесен от народните представители Красимир Ципов, Фани Христова и Емил Радев на 25 януари 2012 г. Комисията по правни въпроси разгледа законопроекта на свое заседание, проведено на 2 февруари 2012 г.

господин Борислав Сарафов – административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура, и господин Георги Ушев – председател на Специализирания наказателен съд. Законопроектът беше представен от вносителя – народния представител Красимир Ципов. С внесеният законопроект се предлагат промени, продиктувани от Решение № 10 от 15 ноември 2011 г. на Конституционния съд по Конституционно дело № 6 от 2011 г. Обединяването на дела за различни престъпления срещу различни лица при наличието на връзка между тях е законодателно решение, прието в резултат на утвърдената дългогодишна съдебна практика. Същото е насочено към постигане на правна сигурност, когато по две или повече дела е налице цялостно или частично съвпадение на фактите и обстоятелствата, включени в предмета на доказване. С оглед спазването на принципа за обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото и за да се осигури разкриването на обективната истина, както и да се избегне противоречиво тълкуване и създаване на затруднения в практиката по прилагането, се допълва разпоредбата на чл. 411а чрез създаването на нова ал. 6.

при наличие и на останалите посочени в процесуалната норма предпоставки, да реши делото без да го връща за ново разглеждане. В тази хипотеза, при решаване на делото касационният състав разполага и с правомощието на въззивната инстанция. От друга страна в касационното производство по начало съдебно следствие не се провежда. Този принцип е закрепен с нормата на чл. 353, ал. 5. За да бъде отстранено каквото и да е противоречие при тълкуване на двете норми, респективно създаване на предпоставки за противоречива съдебна практика, е необходимо в нормата на чл. 353, ал. 5 кодекс да се въведе изключението от този принцип, като се предвиди, че съдебното следствие ще бъде допустимо само в случаите на чл. 354, ал. 5, когато касационната инстанция може да упражнява и правомощията на въззивна инстанция. С предложението за промяна на § 9 се внася яснота относно упражняването на контролните правомощия на съда върху действията на органите на досъдебното производство, както и за да се избегнат спорове за компетентност и за валидност на извършени процесуални действия. Господин Георгиев изложи становището на Министерство на правосъдието, като подкрепи законопроекта и изрази необходимостта от своевременното му разглеждане и приемане с цел, да се избегне противоречива съдебна практика, като същевременно предложи прецизиране на § 1. Госпожа Тонева също изрази становището на Прокуратурата на Република България, което е в подкрепа на внесения законопроект. Подкрепят се предложените промени, обосновани от необходимостта за преодоляване на възможността от различно тълкуване на текстове и водещо до противоречива съдебна практика. По време на дискусията госпожа Имова взе участие и изтъкна подкрепата на Върховният касационен съд към внесения законопроект, като предлага някои редакционни поправки, които ще спомогнат за по-ясно изразяване на съдържанието му и за по-точно постигане на целите на правното регулиране.

на правомощията на Върховния касационен съд като контролно-отменителна инстанция, с нормата на чл. 354, ал. 5, предвиждаща изключение от правомощията й, както и реда за тяхното упражняване. Предлаганата възможност за обединяване на две или повече дела, свързани помежду си, дава възможност за спазване на един от основните принципи в Наказателния кодекс – принципа за обективно, всестранно и пълно разследване. С предложението в § 3 се урежда въпроса за осъществяване на съдебен контрол върху неприключените досъдебни производства от компетентност на специализирания съд, образувани преди 1 януари 2012 г., което от своя страна води до избягване на противоречива съдебна практика, на спорове за подсъдност, а също така и на затруднения от технически и логистичен характер. Предложи се прецизиране на текста относно крайния срок на действие, посочен в § 3. Този срок следва да не е „1 януари 2012 г.”, когато вече са в сила и действат правомощията на специализираните съдилища, а датата на изтичането му да е „31 декември 2011 г.”, до когато за съдебния контрол върху висящите до тогава досъдебни производства следва да са компетентни само общите съдилища. Подкрепи се и предложението за влизане в сила на закона в деня на обнародването му, което ще гарантира избягването на нови предстоящи спорове за подсъдност между съдилищата. В края на дискусията господин Ушев и и 3 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 254-01-9, внесен от народните представители Красимир Ципов, Фани Христова и Емил Радев Благодаря, госпожо Фидосова. Дискусията е открита. От името на вносителя – господин Ципов.

С предложените промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс трябва да бъдат решени два практически проблема,

С предложените промени в § 1 от проекта се цели да се постигне съответствие в съдържанието на нормата на чл. 353, ал. 5, определяща реда за разглеждане на касационната жалба и протеста в рамките на правомощията на Върховния контролно отменителна инстанция с нормата на чл. 354, ал. 5, предвиждащи изключение от тези правомощия, както и реда за тяхното упражняване. С последните промени в НПК от миналата година бяха въведени нови правомощия на Върховния касационен съд, които се упражняват като изключение само в две от предвидените хипотези. Първата хипотеза е при повторно обжалване или протестиране на въззивното решение или присъда пред ВКС, когато са налице основания за отмяна и връщане на делото за ново разглеждане, връщането му е възможно само в стадия на разглеждане на делото във въззивната инстанция, която е длъжна да го разгледа и реши. Във втората хипотеза правомощията на Върховния касационен съд за връщане на делото са ограничени, касационното производство е образувано за трети път по жалба или протест срещу въззивно решение и присъда, а преди това едно дело два пъти е било разглеждано от въззивната инстанция, независимо от наличието на касационни предпоставки за това. Това развитие на този процес е задължително във всички случаи, когато въззивната инстанция не се е съобразила с указанията на Върховния касационен съд, дадени с две поредни предходни отменителни решения и не е отстранила допуснатите съществени процесуални нарушения, въпреки че е била длъжна да ги отстрани. съд може да действа като въззивна инстанция и да разшири пределите на проверка като се произнесе и по фактическата обоснованост на решението или на присъдата, с възможност да приема нови фактически положения или да променя приетите от въззивната инстанция фактически констатации относно обстоятелствата от предмета на доказване. За да се премахне това противоречиво тълкуване, което е възможно да се създаде между нормите на чл. и чл. 354, ал. 5, трябва да бъде обсъдено това предложение, тъй като само в този случай ще бъде предвидено отклонение от типичната контролно отменителна роля на ВКС като редовна и трета последна инстанция. Това ново правомощие на Върховния касационен съд е ограничено и то ще се прилага като едно последно средство. Упражняването му би осигурило правилно прилагане на закона в последния окончателен стадий на развитието на делото в съдебната инстанция. По отношение на § 2 създаването на тази нова ал. 6 в чл. 411а, е наложително, поради обявяването на противоконституционност на нормата на чл. 411а, ал. 4. Предлагането на допълнения на закона отчита именно характера на предметната подсъдност на специализирания съд и критерия за обединяване на дела за различни престъпления срещу различни лица или за обединяване на обвинения за някакво престъпление срещу едно лице при множество престъпления. Уважаеми колеги, тук целта е тази норма да се синхронизира с обявената за конституционно съобразна норма на чл. 411, ал. 5, която се позовава на наличието на връзка между делата, а не на наличието на връзка между субектите, извършили даденото престъпление. По отношение § 3 – текстът е наложителен, за да се внесе яснота и уеднакви съдебната практика относно съответния компетентен съд, осъществяващ контрол върху дейността на органите на досъдебното производство и за осигуряване на валидност на съдебните актове по вече извършени контролно процесуални действия по отношение на неприключили досъдебни производства. контрол върху неприключилите съдебни производства към датата на влизане в сила на новите правила за дейността на специализирания съд да се осъществява от съдилищата, компетентни да го извършват. Дотогава цели да внесе правна сигурност, уважаеми колеги, и по този начин считам, че ще бъдат избегнати спорове за подсъдност между общите съдилища и специализирания съд, които са с еднакъв ранг. В тези случаи за определяне на компетентния съд ще се прилагат общите правила за подсъдност на делата. Трябва да се съгласим и с някои от отправените бележки от представителите на съдебната власт в рамките на дискусията по законопроекта

декември 2011 г., докогато всъщност за съдебния контрол върху висящите дотогава производства са били компетентни общите съдилища. Призовавам Ви да подкрепите предложения на Вашето внимание законопроект. Благодаря за вниманието.

от народните представители Красимир Ципов, Фани Христова и Емил Радев на 25 януари 2012 г. Гласували

длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовности, които са от техническо естество и са отстраними. Практическото приложение на посочената норма към 1 януари 2012 г. е невъзможно поради липса на изградена функционалност в информационната система на търговския регистър, поради което е предложено изменение на чл. 22, ал. 4 с § 1, който се предвижда да влезе в сила от 1 юни 2012 г. В Закона за Търговския регистър е налице празнота относно статуса на търговците, поискали пререгистрация,

заличаване по силата на закона на едноличния търговец и клона на чуждестранния търговец, съответно прекратяване по силата на закона на дейността на търговското дружество или кооперация, когато не е поискана прерeгистрация. Същите правни последици се предвиждат и за търговци, които са поискали пререгистрация, и им е отказана такава с като по този начин се приравняват на търговците, които не са поискали пререгистрация. Със законопроекта в § 2 се предвижда възможност непререгистрираните търговски дружества и кооперации да подадат молба за обявяване в несъстоятелност. Във връзка с това е предвидена и служебна пререгистрация на търговците въз основа на акт на съда по несъстоятелността. По този начин се oтчита спецификата на производството по несъстоятелност и приоритетът пред производството по ликвидация закрепени в Търговския закон. Тази промяна е необходима поради това, че според чл. 626, ал. 1 от Търговския закон длъжник, който стане неплатежоспособен или свръх задлъжнял, е задължен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност. С оглед на забраната в § 5, ал. 2, изречение второ от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Търговския регистър непререгистрираните търговски дружества и кооперации да предявяват искове, считано от 1 януари 2012 г., те не могат да изпълнят задължението си по чл. 626 от Търговския закон, неизпълнението на което е скрепено и с наказателна отговорност на лицата, представляващи търговеца. С § 3 се въвежда и възможност за непререгистрираните търговски дружества и кооперации, чиято дейност е прекратена по силата на закона, да извършат пререгистрация с цел развитие на производството по ликвидация, което сега можеха да направят само трети заинтересовани лица, определени от закона. Със законопроекта се предвиждат и други промени от правен и технологичен характер, които е констатирала съдебната практика по прилагане на закона относно режима на прерeгистрация. По законопроекта се проведе дискусия, в която взеха участие народните представители Емил Радев, Михаил Миков, Юлиана Колева и председателят на комисията госпожа Искра Фидосова. В дискусията бяха обсъдени следните въпроси: Изрази се принципна подкрепа по законопроекта заради проблемите, които са възникнали в съдебната практика от краткото приложение на режима с прерeгистрацията, обсъдени на среща, организирана от Висшия съдебен съдебен съвет, с представители – магистрати от окръжните и апелативните съдилища; - Наред с принципната подкрепа, единодушно бе изразена позиция от народните представители – членове на Комисията по правни въпроси, с което се припомни становището на комисията от обсъждането на същия законопроект преди година, че предвиденият режим на пререгистрация няма да работи. Припомни се, че обсъжданията в Комисията по правни въпроси в продължение на месеци на този законопроект се проведе в присъствието на представители на медиите с увереността на предишния екип на Министерството на правосъдието

Като повод от обсъждането на законопроекта беше отправен и въпрос, който е поставен в рамките на парламентарния контрол - за невъзможността в Търговския регистър да се направи вписване на европейско дружество;

Беше припомнено, че това предложение отново ни връща в дискусията, водена в комисията месеци наред, и категоричното становище на народните представители от всички парламентарни групи и подкрепата на действащия чл. 22, ал. 4, че длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл.19, ал. 2, а именно че има произнасяне до три работни дни от постъпването на заявлението, ако не е предвиден друг срок по закон. Народните представители не подкрепят възможността, предвидена в проекта, тъй като това би създало неоправдано и субективно удължаване във времето на произнасяне и вписване, което би създало проблеми в търговския оборот, който се ръководи от принципа за бързина и рационалност; - В заключение, бяха обсъдени и въпроси от законодателната техника от гледна точка на прецизност на уредбата, които се поставят в Преходните и заключителни разпоредби, но които по същество създават проблеми при тълкуването и остават впечатление за повторение на въпроси, които са уредени в действащия закон. В тази връзка Комисията по правни въпроси пое ангажимента, подкрепяйки по принцип законопроекта, въпросите от законодателната техника да намерят своето решение между първо и второ четене. След проведената дискусия и обсъждане, с 14 гласа „за” и 6 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър, № 202-01-5, внесен от Министерски съвет на 30.

търговците бяха предмет на законопроект, разглеждан в края на миналата година. Тогава бяха отправени редица препоръки към работата на Търговския регистър. Народните представители се въздържахме от правенето на допълнителни предложения за промени с оглед концепцията, която предлагаше Министерството на правосъдието и ръководството на Търговския регистър, да не бъде променяна с уверението от страна на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, че нещата ще бъдат наред. За съжаление дейност, която касае десетки хиляди български граждани дребни, средни и едри търговци, отново е поставена под въпрос, включително предвид лошото управление на агенцията и законодателството на парче, в което участва и това парламентарно мнозинство.

народните представители. По този начин не стана ясно защо и поредният законопроект е с толкова лошо правно качество, което ще наложи създаването или на работна група, или реално на коренна преработка на внасяното от Министерството на правосъдието между първо и второ четене. От друга страна, ръководството на Агенцията по вписванията не пропуска да възнагради своя „ефективен труд” по тяхна преценка с допълнителни материални стимули, които придобиват скандални размери предвид условията на криза за всички български граждани, от една страна; а от друга страна, лошото качество на функционирането на Търговския регистър при това ръководство. Може би това са част от въпросите, които трябваше да получат отговор днес тук, а именно: докога ще правим промени на парче? Докога законодателството на практика няма да сработва? Докога ще се създават допълнителни проблеми на българския бизнес? Докога няма да се търси отговорност от тази агенция за нискоефективната й работа, а напротив, тя ще бъде стимулирана зад гърба на народните представители и на цялото общество и възнаграждавана за лошата работа, която създава

отговор на тези въпроси може да даде присъстващата заместник-министърка. Използвам случая да й кажа, че от страна на Правната комисия наистина се проявява много сериозно търпение и разбиране към тази агенция. В резултат обаче до този момент не сме видели никакви ответни действия, които на първо място, трябва да са в интерес на българските граждани и на българския бизнес.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Извинявам се, направих пропуск. На основание чл. 73, ал. 1 правя предложение срокът за предложения между първо и второ гласуване на приетия преди малко Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс да бъде 5 дни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ на гласуване предложението на господин Ципов за срока за предложения за второ четене

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Първо искам да направя предложение по процедурата за допуск в залата на инж. Красимир Коев – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

лицето, за което гласувахме допуск, в залата. Госпожо Танева, имате думата за доклада. ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за виното и спиртните напитки, № 202-01-1, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2012 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 25 януари 2012 г., на което обсъди Законопроект за виното и спиртните напитки, № 202-01-1, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2012 г. В работата на комисията взеха участие господин Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните; от Изпълнителната агенция по лозата и виното: господин Красимир Коев – изпълнителен директор, госпожа Мая Трифонова – главен секретар, и господин Димитър Гайдарски – директор на дирекция „Лозарство и винарство”; от Националната лозаро-винарска камара: проф. Пламен Моллов – председател, и госпожа Рада Виденова – главен секретар; от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: госпожа Гергана Царева;

в релевантното европейско законодателство, направени с реформата в областта на сектор „Вино”, включително и свързаните със спиртните напитки. Законопроектът обхваща цялата материя, като голяма част от текстовете от действащите подзаконови нормативни актове са запазени и са инкорпорирани в него. Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика в лозаро-винарския сектор, а министърът на икономиката, енергетиката и туризма осъществява държавната политика по отношение на производството на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход и на спиртните напитки. В отделна глава са определени организациите на производители и междупрофесионалните организации, като се уреждат редът за членство, техните права и задължения. Такива организации са Националната лозаро-винарска камара, регионалните лозаро-винарски камари, Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки и организации на производители на винено грозде, признати от министъра на земеделието и храните. Особено внимание законопроектът отделя на управлението на производствения потенциал, като за целите на винопроизводството се допускат единствено класифицирани винени сортове лози, отговарящи на условия, определени с правилника за прилагане на закона, и само след придобиване право на ново засаждане, право на презасаждане и право на засаждане от националния резерв на права на засаждане на винени сортове лози. Некласифицираните сортове лози подлежат на принудително изкореняване. Лозя, засадени без право на засаждане след 31 август 1998 г., също подлежат на принудително изкореняване за сметка на производителя. Подробно е разписана процедура за предоставяне на различните права и случаите, в които това е допустимо. За целите на управлението и контрола на производствения потенциал Изпълнителната агенция по лозата и виното поддържа публичен лозарски регистър, в който регистрира гроздопроизводителите, като създава досиета за тях, и регистрира винопроизводителите, като им създава производствени досиета. Процедурите по управление и контрол следва да са съвместими с Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и да позволяват обмен на данни с лозарския регистър. Лозарските стопанства, отговарящи на определени условия, също се вписват в регистъра. Всяко стопанство се състои от лозарски парцели, идентифицирани в система за идентификация на лозарските парцели, съвместима със системата за идентификация на земеделските парцели и създадена на базата на карти и документи от поземлените регистри. При подаването на задължителните декларации, обработката на дневниците за енологичните манипулации и входящите суровини, и на всички други документи, приложими към досиетата на гроздопроизводителите и производствените досиета на винопроизводителите, е предвидена възможност за прилагане на електронни процедури. Лозаро-винарските продукти ще се превозват и допускат за обръщение единствено с официално одобрен придружителен документ, като условията и редът за превоз ще се определят с правилника за прилагане на закона. Продуктите следва да се произвеждат в съответствие с определени правила относно енологичните практики и ограничения. В тази връзка подробно са разписани редът и условията за извършване на манипулации по обогатяване, повишаване и намаляване на киселинното съдържание на лозаро-винарските продукти. Въвежда се забрана за смесване на вина с произход от трета държава както помежду им, така и с вино, произведено на територията на Европейския съюз, както и забрана за произвеждане на вино от някои видове гроздова мъст, гроздов сок и прясно грозде с произход от трети държави. Подробно са разписани правилата, задължителните и незадължителните данни при етикетиране и представяне на продуктите. По отношение на спиртните напитки, етиловия алкохол от земеделски произход и дестилатите от земеделски произход са разписани правилата за производство, техническите определения, означаването, представянето и тяхното етикетиране. Законопроектът установява специфични определения и изисквания за ракия, мастика, дестилатите за тяхното производство и др., съобразно наложените традиционни практики. Уреждат се правилата за регистриране и заличаване от регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилатите и спиртните напитки, който се води в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Разписани са правила за производство на спиртни напитки с географско указание. Конкретизират се дневниците, които производителите водят и в които вписват данни за автентичността, произхода, категорията на стоките и извършените производствени манипулации. Включени са текстове, регулиращи вноса и износа от трети страни. Конкретизирани са контролните органи при производството и търговията на дребно със спиртни напитки. За целите на контрола се въвежда използването на референтни методи за изотопен анализ, за определяне на състава на продуктите и за контрол на съответствието с разрешените енологични практики при обогатяването на лозаро-винарските продукти. Подробно са разписани условията, редът, правата и задълженията на контролните органи при осъществяването на контрол и координация на контрола. По отношение на производствения потенциал, прясното грозде за производство на вино, получаването, преработката и търговията с вино и лозаро-винарски лозаро-винарски продукти, контролът се осъществява от Изпълнителната агенция по лозата и виното, по отношение на производството и търговията с етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки – от длъжностни лица, оправомощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, а по отношение на търговията на дребно с бутилирани спиртни напитки – от Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Подробно са разписани правата и задълженията на контролните органи. В административнонаказателните разпоредби детайлно са разписани съответните санкции за нарушителите. В Преходните и заключителните разпоредби е предвидено законът да влезе в сила 3 месеца след обнародването му, като в същия срок Министерският съвет трябва да приеме правилника за неговото прилагане. Срокът за издаване на наредбите е 6 месеца, като до тогава се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на разпоредбите на този закон. Регистърът на гроздо- и винопроизводителите, който по действащия закон се води от Националната лозаро-винарска камара, следва да бъде предаден на ИАЛВ, която да извърши пререгистрацията на гроздо- и винопроизводителите в рамките на 6 месеца. Със законопроекта се предлага закриването на фонд „Българско вино” към Националната лозаро-винарска камара, която ще трябва да възстанови доброволните годишни вноски на производителите на вино. Лицата, вписани в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки по досегашния ред, ще запазят правата си. В комисията е постъпило становище и от отдел „Европейско право” на Народното събрание, с конкретни бележки, които ще бъдат отразени между първо и второ четене на законопроекта. Постъпили са становища и от неправителствени организации, които също ще бъдат обсъдени. В последвалата дискусия народният представител Пенко Атанасов изрази съмнение, че приемането на нов закон ще допринесе за качествено нов стандарт в производството на вино, тъй като и в момента секторът е добре регулиран и проблемите произтичат от липса на административен капацитет при осъществяването на контрол. Освен това изтъкна, че регулацията на спиртните напитки е от компетентността на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и е по-скоро предмет на Закона за акцизите и данъчните складове. заключение от името на парламентарната група на Коалиция за България заяви, че няма да подкрепят законопроекта. Народният представител Венцислав Върбанов подкрепи законопроекта и изказа увереност, че приемането му ще облекчи работата на ангажираните в сектора и ще допринесе за по-добра комуникация и контрол. От името на Националната лозаро-винарска камара проф. Моллов изказа категорична подкрепа за законопроекта, тъй като неговото приемане ще допринесе за подобряване на координацията на контрола, ще позволи всички участници на пазара на вино да бъдат контролирани и освен това действително ще облекчи работата на коректните производители в сектора. Професор Моллов пое ангажимент между първо и второ четене да предостави на комисията мотивирани писмени предложения за прецизиране на част от текстовете, касаещи обхвата на процедурите, които следва да бъдат разписани в правилника за прилагане на закона и някои от използваните понятия. Освен това припомни, че с промяна на Закона за акцизите и данъчните складове са отпаднали част от изискванията за осъществяване на контрол при производството на ракия в малките обекти за дестилиране. В тази връзка предложи да бъде обсъдена възможността за въвеждане на декларативен режим, при който клиентите на малките обекти за дестилиране да попълват декларация за количествата грозде и количеството краен продукт, предназначено за семейна консумация. Така декларацията ще послужи, от една страна, като превозен документ, какъвто се изисква за другите продукти, а от друга страна, Агенция „Митници” ще има информация за произведените количества, която да послужи за бъдещ анализ и евентуална преценка доколко е необходимо въвеждането на някаква регулация. В заключение след проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 12 гласа “за”, 3 гласа “против” и 3 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за виното и спиртните напитки, № 202-01-1, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2012 г.” Благодаря Ви, госпожо Танева. Следващият доклад е на Комисията по бюджет и финанси. Кой ще прочете доклада?

„ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за виното и спиртните напитки, № 202-01-1, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2012 г. На заседание, проведено на 26 януари 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за виното и спиртните напитки, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: от Министерството на земеделието и храните: Цветан Димитров Красимир Коев – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ), както и други специалисти от министерството; от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Гергана Царева – директор на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”. Законопроектът предвижда регулиране на цялата материя, която в настоящия момент е регламентирана от огромен брой подзаконови нормативни актове. Целта му е въвеждането на измененията на европейското право след реформата в областта на сектор „Вино”, както и измененията, направени в областта на сектора, свързан със спиртните напитки. С приемането му се очаква да се гарантира безпрепятственото провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор, производственият потенциал и контролът по спазването й, както и в областта на спиртните напитки. Основните цели на законопроекта са повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите, възвръщане на старите пазари и спечелване на нови и създаване на лозаро-винарски режим, почиващ почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането. Предвидена е възможност да се прилагат компютъризирани и електронни процедури при използването на задължителните декларации, обработката на дневниците за енологичните манипулации и всички други документи, приложими към досиетата на гроздопроизводителите и производствените досиета на винопроизводителите. Продуктите от лозаро-винарския сектор следва да се произвеждат в съответствие съответствие с определени правила относно енологичните практики и ограничения. За целите на българските производители и потребители, съобразно наложени добри традиционни практики, законопроектът установява специфични определения и изисквания за ракия, мастика, както и дестилатите за тяхното производство. Разписани са правила за производство на спиртни напитки с географско указание. Конкретизирани са контролните органи при производството и търговията на дребно със спиртни напитки. Включени са текстове, регулиращи вноса и износа на спиртни напитки в трети страни, което в още по-голяма степен ще защити българските и чуждестранните потребители. В законопроекта се уреждат правилата за регистриране и заличаване от регистъра на производителите и правомощията на контролните органи. След приключване на разискванията по законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 17 народни представители, „против” – 3, без „въздържали се”.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 Благодаря, госпожо Стоянова. Да преминем към становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте,

изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното. І. Законопроектът е изготвен с цел да се въведат измененията от европейското право след реформата в областта на сектор „Вино”, както и измененията, направени в областта на сектора, свързан със спиртните напитки. Законопроектът за виното ще регулира материя, която в момента е регламентирана в голям брой подзаконови нормативни актове. Законопроектът ще създаде условия за прякото прилагане на текстове от Регламент 1234/2007/ЕО на Съвета, Регламент 110/2008/ЕО на Съвета, Регламент 555/2008/ЕО на Комисията, Регламент 606/2009/ЕО на Комисията, Регламент 607/2009/ЕО на Комисията, Регламент 401/2010/ЕО на Комисията. От една страна законопроектът въвежда ясни правила в областта на засаждането, отглеждането и изкореняването на лозови насаждения, разрешените производствени практики, етикетиране, транспортиране и предлагане на пазара на вина и спиртни напитки. От друга страна ясно се дефинират функциите на браншови и контролни органи с оглед постигане на прозрачност и честна конкуренция при производство на спиртни напитки, гроздо- и винопроизводство. При разглеждане на законопроекта следва да се вземе предвид следното: 1. Законопроектът е от множество препоръки към Правилника за неговото прилагане. Съгласно § 3, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби Министерският съвет приема Правилник за прилагане на закона в срок три месеца от влизане в сила на закона. Този текст е в противоречие с § 3, ал. 2, съгласно който правилникът по ал. 1 влиза в сила от деня на влизането в сила на този закон. Предвид гореизложеното следва да се избегнат противоречието между ал. 1 и ал. 2 на § 3 от законопроекта. Същевременно би следвало да се създаде разумен срок за запознаване на заинтересовате лица с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки. 2. Необходимо е прецизиране на текстовете, свързани с придружителните документи при превоз на винено грозде, на гроздова мъст, на концентрирана гроздова мъст, на концентрирана и ректифицирана гроздова мъст и вино в следните направления: - Чл. 116 ал. 1 създава задължения за физически и юридически да съставят придружителни документи при превоз на вино. От гореспоменатия член произтичат задължения за издаване на придружителни документи, включително и за вина, освободени за потребление, при транспортиране на вина между производители/краен клиент, както и при движение на вина между складове на производители и вносители. Същевременно при транспортиране на вино от страна на търговци не възникват гореспоменатите задължения. В този смисъл с чл. 116, ал. 1 се създават предпоставки за изкуствено разделяне на дейността на винопроизводители на производствена и търговска и създаване на нови търговски фирми с всички произтичащи от това последствия. В чл. 116, ал. 3 следва да се прецизира начинът на заверяване на придружителните документи от ИАЛВ, като се вземат под внимание случаи, когато се извършва превоз на грозде в извънработно време или неработни за териториалните структури на ИАЛВ дни, както и самата териториална структура на ИАЛВ. Също така трябва да се отчетат и случаите, когато се превозват малки количества грозде с цел несъздаване на допълнителна административна тежест пред гроздопроизводителите. С оглед избягване на неясноти, да се преразгледат чл. 122, ал. 1 и чл. 126. В тази връзка следва да се прецизират термините „предлагане за консумация” и „предлагане на пазара”. 4. На различни места в законопроекта са въведени изисквания за гроздо- и винопроизводители за представяне на документи пред контролните органи, в това число издавани от други държавни институции, чийто срок за издаване може да е по дълъг от технически предвидения в закона срок за представяне на документи от страна на задължените лица. В тази връзка би било уместно да се добави изразът „срокът се удължава със срока, необходим за издаване на съответните документи”. Необходимо е прецизиране размера на глобите и имуществените санкции, описани в Глава дванадесета – „Административнонаказателни разпоредби”, с оглед реалната тежест на извършваните нарушения, възможността за заплащане на предвидените глоби/имуществени санкции от страна на стопанските субекти и избягване на субективност от страна на контролните органи. 6. Използваният в законопроекта термин „държави-членки” следва да се прецизира, като се уточни, че това са „държавите членки на Европейския съюз”. Също така терминът „пазар на Европейския съюз” е коректно да се изпише като „вътрешен пазар на Европейския съюз”.

8. В законопроекта са допуснати и други правно-технически грешки, които следват да бъдат уточнени от водещата комисия при разглеждане на законопроекта между първо и второ четене. 9. Наименованията на категориите спиртни напитки в Част ІІ от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, които са на език, различен от българския, да бъдат изписани и на български език. ІІІ. В заключение може да се каже, че предложените текстове не противоречат на изискванията на правото на Европейския съюз в частта, регламентираща сектор „Вино” и при отчитане на направените препоръки биха създали предпоставки за по прозрачно и конкурентно развитие на сектора. Същевременно следва да бъде отчетена евентуалната допълнителна административна тежест, която би се създала за дребните и малки гроздо- и винопроизводители и производители на спиртни напитки.

На свое редовно заседание, проведено на 1 февруари 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за виното и спиртните напитки. На заседанието присъстваха Красимир Коев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното, Гергана Царева и Гергана Стоева – представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Законопроектът беше представен от господин Красимир Коев. Законопроектът за виното и спиртните напитки регулира цялата материя, която в момента е регламентирана в голям брой подзаконови нормативни актове. Новият законопроект има за цел да въведе изискванията на европейското законодателство след реформа в областта на сектор „Вино”, както и измененията в сектора, свързани със спиртните напитки. Опитът от практиката показва, че е по-целесъобразно основно да се промени режимът, прилаган по отношение на лозаро-винарския сектор, с оглед постигане на следните цели: повишаване конкурентоспособността на винопроизводителите; - възвръщане на стари пазари и спечелване на нови; - създаване на лозаро-винарски режим, основаващ се на ясни, прости и ефикасни правила; използване на референтни методи за изотопен анализ, като се улесни интерпретирането на резултатите от подобни анализи; - постигане на по-висока степен на контрол и защита на потребителите; - предотвратяване на предотвратяване на порочни практики и постигане на прозрачност на пазара и честна конкуренция при производството на спиртни напитки, гроздо- и винопроизводството и други. Предвидените санкции в Административнонаказателните разпоредби имат за цел превенция и по-голяма степен на защита на потребителите. В хода на последвалата дискусия народният представител Иван Иванов постави въпрос относно списъка с географските указания за произхода и имената на спиртните напитки, както и дали между производителите има консенсус по отношение съдържанието на този списък. Народният представител Мартин Димитров изрази опасение, че част от производителите няма да успеят да изпълнят изискванията, предвидени в законопроекта. От името на вносителите, господин Красимир Коев изрази мнение, че такава опасност не съществува. Беше пояснено, че броят на подзаконовите нормативни актове и на регулаторните режими в сектора се намалява значително. В допълнение беше подчертано, че между производителите има пълен консенсус по законопроекта и по списъка с географските указания за спиртните напитки, както и че списъкът е отворен без да се дава ексклузивитет на един вид спиртна напитка за определена територия. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 15 народни представители, без „против”, и „въздържали се” 2 народни представители. Въз основа на гореизложеното, Комисията по икономическата икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за виното и спиртните напитки, № 202-01-1, внесен от Министерския съвет”.

целта на новия законопроект е да се въведат измененията на европейското право след реформата в областта на сектор „Вино”, както и измененията, направени в областта на сектора, свързан със спиртните напитки. Съгласно изискванията на Конституцията на Република България международните договори се прилагат пряко, а в Договора за функционирането на Европейския съюз се изключва всякакво хармонизиране на законови и подзаконови разпоредби на държавите членки. Поради това, с цел да се облекчи прилагането на новия Закон за вино и спиртни напитки, ще бъде изработен правилник за прилагането му, в който всеки член на Закона за виното и спиртните напитки ще бъде разгледан детайлно. детайлно. За по-доброто управление на лозаро-винарския потенциал в закона се поддържа лозарският регистър. В законопроекта е предвидена съвместимост на информационната система за лозята с интегрираната система за администриране и контрол по отношение на идентификацията на производителите и и на стопанисваните лозарски парцели. В закона продължава забраната за ново засаждане на лозя, освен в случаите на изкореняване и при засаждане с права от национален резерв. При нарушение на забраната за засаждане лозята следва да бъдат изкоренявани. Неизпълнението на задължението за изкореняване следва да води до налагане на имуществени санкции в размер най-малко на 12 хил. евро на хектар. Продуктите от лозаро-винарския сектор следва да се произвеждат в съответствие с определени правила относно аналогичните практики и ограниченията, които да гарантират, че се отговаря на интересите, свързани с общественото здраве и на очакванията на потребителите по отношение на качеството и производствените методи. С новия законопроект се въвеждат нови категории лозаро-винарски продукти – вината със защитено наименование за произход, защитено биографско указание и сортови вина. Етикетирането на вината трябва да се извършва като се отчитат интересите и на потребителите, и на производителите. За защита на тези общи интереси обозначаването на сорта и годината на реколтата ще става единствено и само след сертифициране на съответното вино. В законопроекта са направени редица облекчения за производителите, като са въведени единни документи за водене на технологичния контрол, изискващи се от различни контролни органи. В момента тези документи са уеднаквени между всички контролни органи и техният брой е намален наполовина – от 6, на 3. Засилват се мерките срещу производството на фалшиви и опасни за здравето продукти. В законопроекта е предвиден и специален режим, по който тези продукти и стоки ще бъдат унищожавани. По предложение на самите браншови организации в лозаро-винарския сектор се засилват контролните функции на Изпълнителната агенция по лозата и виното по контрола на гроздето, производството на вино и търговията на тези продукти, включително в заведения за обществено хранене и магазини. Контролът ще се извършва от Изпълнителната агенция по лозата и виното. С новите си функции агенцията ще извършва изцяло регистрацията на производителите на грозде и вино с цел ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Предвидените санкции в административнонаказателните разпоредби са съобразени изцяло с възможностите на производителите за постигане на превенция, подобряване на събираемостта и защита на потребителите. Целите на промените са: повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите; създаване на лозаро-винарски режим, базиран на ясни, прости и ефикасни правила, осигуряващи равновесието между търсенето и предлагането; възстановяване на старите и създаване на нови пазари на българските вина. В текста на новия закон правилата за производството, техническите определения, означаването, представянето и етикетирането на етиловия алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и спиртните напитки са изцяло хармонизирани с изискванията, установени в Регламент № 110 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз. За целите на българските производители и потребители, съобразно наложените добри традиционни практики, този закон установява специфични определения и изисквания за ракия, мастика, както и дестилацията за тяхното производство. Тези определения подчертават традиционния характер на българските напитки и по-специално на ракията. Не на последно място искам да кажа, че към настоящия момент в този сектор се работи с 16 нормативни документа. Сега ще работим с един закон, един правилник за прилагане на закона и две наредби. Благодаря за вниманието.

уважаеми колеги! Уважаеми вносители, мисля си, че няма да настъпи революция с приемането на този законопроект, тъй като 90 % от текстовете, които са вътре, съществуват в сега действащия закон. Ако някой иска да си пише точки в тази посока – добре, но мисля, че няма да се случи тази революция, която се очаква. Няма как да се случи! Секторът е добре регулиран и не от вчера. Вярно е, че се вкарват регламентите на Европейския съюз от 2008 г. това е доброто на този законопроект. Не виждаме обаче никаква причина да се готви нов законопроект в тази област, още повече че в цяла Европа спиртните напитки се контролират от митниците. При нас обаче искаме това да е под шапката на Министерството на земеделието и храните. И нека всеки да си зададе въпроса защо. Няма нужда виното и спиртните напитки да са в един и същи закон. Те трябва да бъдат разделени, но това не се случва. Така че не виждаме причина да подкрепим този законопроект. В най-лошия случай – ще се въздържим. Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, в Закона за виното и спиртните напитки, който предлагаме като проект, никъде не е упоменато, че контролът върху производството и продажбата на спиртни напитки ще мине към Министерството на земеделието Той е в прерогативите и правомощията на Агенция „Митници”, а регистрационният режим се извършва от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Преди да направим новия законопроект, имахме за задача да направим закон за изменение и допълнение. Промените, които последваха, бяха над 70%. Затова се пристъпи към изготвяне на изцяло нов закон. Това исках да направя като уточнение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: След тези пояснения отново се обръщам към Вас, уважаеми народни представители, някой желае ли думата за изказване и становище? Няма други желаещи. В такъв случай закривам дебата и подлагам на първо гласуване Законопроект за виното и спиртните напитки, № 202-01-1, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2012 г.

Започваме с докладите на комисиите. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Госпожо Танева, Вие ли ще прочетете доклада на комисията? Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин председателстващ, колеги народни представители! Първо искам да направя процедурно предложение за допуск в залата на д р Йордан Войнов – изпълнителен директор

внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 25 януари 2012 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102 01-86, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г. В работата на комисията взеха участие от Министерството на земеделието и храните - господин Цветан Димитров – заместник-министър, госпожа Марияна Николова – директор на дирекция „Правно-нормативни дейности”, госпожа Крачолова – началник на отдел в дирекция „Европейска координация и международни отношения”, и госпожа Мадлен Василева началник на отдел в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”. От Българската агенция по безопасност на храните – д р Йордан Войнов – изпълнителен директор, господин Дамян Илиев – главен секретар, госпожа Анита Пашова директор на дирекция „Правна” и господин Емил Кръстев – началник на отдел в същата дирекция, представители на академичната общност и на широк кръг браншови организации. Законопроектът беше представен от заместник-министър Димитров, който изтъкна, че основна

да се приведат в съответствие с изискванията за съвместимост с правилата за предоставяне на държавни помощи. Промените могат да бъдат систематизирани в следните основни теми: Голяма група промени е свързана с изцяло променения начин на възлагане на изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Обемът и срокът за изпълнение на мерките вече няма да се определя в годишен рамков договор, а с Национален годишен профилактичен план, като разходите за тяхното изпълнение ще са за сметка на собствениците на животни. Изпълнители на мерките ще са регистрирани ветеринарни лекари, сключили договор със собствениците. В тази връзка е предвидено сключените по стария ред индивидуални договори с ветеринарни лекари да запазят действието си за срок до 3 месеца от влизането на закона в сила, като в същия срок собствениците на животновъдните обекти, съответно на животни, ще трябва да сключат договори по новия ред с регистрирани ветеринарни лекари. По отношение на официалната идентификация, компетентният орган за контрол е Българска агенция за безопасност на храните, която поддържа Интегрирана информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти. Българската агенция за безопасност на храните ще определя номерацията на средствата за идентификация, а конкретните изисквания и начина на използването им ще се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните. Със законопроекта се въвеждат няколко регламента относно реда и условията за идентификация на едри преживни животни, на овце и кози и на еднокопитни животни. За останалите животни се предвижда издаването на наредби на министъра на земеделието и храните. Разписани са условията и редът, по които може да се извършва производство и търговия със средствата за официална идентификация на животни. Стойността им и разходите за идентифициране на животните ще са за сметка на техните собственици. По отношение на разходите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, както и стойността на средствата за официална идентификация и разходите за идентифициране на животните е предвидена възможност, след постановяване на положително становище на ЕК за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи, Държавен фонд „Земеделие” да компенсира изрядните собственици по реда на Закона за държавните помощи. Във връзка с промените по отношение на организацията и изпълнението на профилактичната програма, се вменяват и редица задължения на собствениците на животни и на органите на местното самоуправление. Кметовете на населени места ще трябва да издават свидетелства за собственост на новородени едри преживни и еднокопитни животни. Ще организират събирането и предаването за обезвреждане или съхранение на труповете на животни, умрели в обекти с животни за лична консумация, намиращи се на тяхна територия, на умрелите безстопанствени животни и на животните, умъртвени поради установени нарушения на забраните за отглеждане. Разходите за обезвреждането и съхранението ще са за сметка на съответната община. По отношение на страничните животински продукти се разработват редът и условията за тяхното използване за научноизследователски и диагностични цели, и редът за получаване на разрешение за използването им. На лицата, в резултат на чиято дейност се получават странични продукти, се вменява задължението да ги предават за обезвреждане или съхранение, като сами заплащат разходите за събиране, транспортиране, обезвреждане или съхранение. За сметка на държавния бюджет остават разходите за животни умрели от болести или умъртвени в резултат на изпълнение на профилактичните програми, с изключение на случаите, когато собствениците на животни не са ги предоставили за идентификация или за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма. В тези случаи разходите са за сметка на собствениците на животните. Следващата група промени е свързана с употребата, вноса, търговията и съхранението на ветеринарномедицинските препарати. Прецизират се текстове, свързани с лицензионните режими. Всички лицензи стават безсрочни. Предвидена е процедура за прехвърляне на права върху лиценз за употреба на ветеринарномедицински препарати. При установени нарушения на лицензионния режим, собствениците на ветеринарномедицинските препарати, освен че са задължени да бракуват съответните препарати, ще трябва и да ги унищожават по реда на Закона за управление на отпадъците. В обхвата на лиценза за производство на ветеринарномедицински препарати се включват и активните субстанции, използвани като изходни суровини. Търговците на едро ще имат право да доставят ветеринарномедицинските препарати само на търговци на едро и дребно, и на регистрирани ветеринарни лекари. При внос от трети страни препаратите ще могат да бъдат продавани единствено на търговци на едро. Право да осъществяват контрол, освен от инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните, получават и експерти на същата агенция. Създава се нова глава, регламентираща реда и условията, при които ще се извършва производството, вноса, търговията, съхранението и употребата на ин витро диагностични ветеринарномедицински средства. Досегашният лицензионен режим се заменя с регистрационен, като издадените разрешителни и лицензи за употреба ще запазят действието си до изтичането на срока, за който са издадени. Предвидено е след издаването на безсрочен сертификат за регистрация от Българската агенция по безопасност на храните, диагностичните средства да бъдат вписвани в регистър. Разписана е процедурата за извършването и заличаването на регистрацията и за издаването и обезсилването на сертификата. Регламентирани са правата и задълженията на притежателите на сертификати и на търговците на едро и дребно. За вече одобрени от референтна лаборатория на Европейската общност диагностични средства е предвидено те да бъдат признавани за употреба в България без допълнителна регистрация. Подробно са разписани административнонаказателни разпоредби за нарушения на европейското законодателство. Изцяло е преработена и разширена материята, регламентираща осъществяването на контрол по безопасност на фуражите, който с приетия Закон за Българската агенция по безопасност на храните премина в компетентността на същата агенция. В тази връзка подробно са разработени съответните процедури. Правят се и съответните измененията в Закона за фуражите. Не на последно място са промените, свързани с упражняването на ветеринарномедицинска практика. Отпада забраната официалните ветеринарни лекари, инспекторите и експертите, осъществяващи контрол да извършват или да участват в дейности, обект на контрол от Българската агенция по безопасност на храните. С преходните и заключителни разпоредби се правят промени в Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, където се предвижда преобразуването на Българският ветеринарен съюз във Федерация на ветеринарните лекари в България, в която ще могат да членуват както отделни ветеринарни лекари, така и професионални сдружения. Премахва се задължителното членство в Българския ветеринарен съюз на ветеринарните лекари, упражняващи професията и се отменя ограничението един лекар да упражнява ветеринарномедицинска практика на територията на един ветеринарен участък. Отпада забраната служители в държавната администрация, осъществяващи контрол върху ветеринарномедицинската практика, да членуват в Българския ветеринарен съюз. По законопроекта са постъпили писмени становища от широк кръг неправителствени организации с конкретни предложения. В комисията е постъпило и становище от отдел „Европейско право” на Народното събрание, с конкретни бележки, които ще бъдат отразени между първо и второ четене на законопроекта. В дискусията взеха участие народните представители Венцислав Върбанов, Пенко Атанасов, Петя Раева, Емил Димитров и Георги Божинов. От името на присъстващите неправителствени организации отношение по законопроекта взе по един представител. Основните акценти в последвалата дискусия могат да бъдат сведени до следното: Болшинството от изказалите се изразиха съгласие с аргументите на министерството, че е необходимо да бъде променен моделът на заплащане за имунопрофилактика и за идентификация на животните, но настояха собствениците на животни да бъдат компенсирани за тези разходи чрез Държавен фонд „Земеделие”, тъй като в противен случай секторът ще бъде силно затруднен. От министерството припомниха, че към момента заплащането на мероприятията за профилактика, надзор и ликвидиране на болести, заплащането на средствата са идентификация и средствата за обезвреждане на трупове на умрели животни се извършва от бюджета на държавата, което представлява нерегламентирана държавна помощ. Затова е предвидено тези разходи да бъдат компенсирани, след съответната нотификация, като необходимите средства вече са осигурени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие”. На поставен въпрос доколко общините ще успеят да се справят със задължението да заплащат дейностите по обезвреждане на труповете на селскостопански и безстопанствени животни, без да имат предвидени средства за това, от министерството обясниха, че общините няма да отговарят за обезвреждането на животните по цялата хранителна верига, а само за тези, отглеждани за лична консумация и животни, умрели на улицата, като за общините също има предвидени средства за компенсиране на направените разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие”. От Коалиция за България заявиха, че няма да подкрепят законопроекта, тъй като той не просто не решава съществуващите проблеми, а вменява непосилни задължения, които следва да бъдат ангажимент на държавата. От министерството припомниха, че освен поради вече изложения аргумент за несъвместимост на тези плащания с правилата за предоставяне на държавни помощи, промените се налагат и във връзка с отпадането на несвързани с контрола по хранителната верига и несвойствени за Българската агенция по безопасност на храните ангажименти. Беше направено предложение да се даде право на търговците на едро с ветеринарномедицински препарати да доставят препарати на собственици на животновъдни обекти, представили рецепта от ветеринарен лекар, а не само на търговци на едро и дребно и на регистрирани ветеринарни лекари, тъй като в противен случай се създава зависимост на собствениците от регистрираните лекари. Доктор Войнов се съгласи с изложения аргумент и изтъкна, че подобно предложение няма да попречи да бъде упражняван контрол върху лекарствата с карентни срокове и може да бъде обсъдено. Другият основен въпрос, които беше дискутиран бяха предложените промени, касаещи упражняването на ветеринарномедицинска практика. От Българския ветеринарен съюз възразиха срещу тях и изтъкнаха, че приемането им ще разруши добре работеща съсловна организация, създадена със специален закон и ще доведе до липсата на контрол върху прилагането на добрите професионални практики и професионалната етика. В тази връзка стана ясно, че има постигнато съгласие между министерството и съсловната организация тези предложения да бъдат оттеглени от вносителя между първо и второ четене на законопроекта. От друга страна, голяма част от изказалите се подкрепиха създаването на федерация, в която освен упражняващи професията и изпълняващи мерките по държавната профилактична програма на селскостопански животни ветеринарни лекари, да могат да членуват и всички останали ветеринарни лекари и техни сдружения. Освен това категорично се обявиха за отпадане на задължителното членство и на изискването ветеринарномедицинска практика да се упражнява на територията на един ветеринарен участък, като настояха, ако част от текстовете бъдат оттеглени, то поне да остане възможността за доброволно членство. Народният представител Емил Димитров също се изказа в подкрепа на принципа за доброволно сдружаване. От неправителствените организации предложиха да се даде възможност собствениците на животновъдни обекти да могат да сменят ветеринарния си лекар по всяко време, а не само веднъж годишно. Народният представител Венцислав Върбанов изрази подкрепа за законопроекта, за възможността за свободен избор на ветеринарен лекар, както и за направеното предложение лекарят да бъде сменян по желание на собствениците на животни. По отношение на преобразуването на Българския ветеринарен съюз той подчерта, че има основателни аргументи както в подкрепа, така и против подобно решение и призова всички браншови организации да представят писмените си предложения, които между първо и второ четене на законопроекта да бъдат обсъдени. След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 13 гласа „за”, 3 гласа „против” и 3 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-01-86, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г.” Сега ще чуем доклада на Комисията по околната среда и водите. Заповядайте.

„ДОКЛАД на Комисията по околната среда и водите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-01-86, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 19 януари 2012 г., Комисията по околната среда и водите под ръководството на госпожа Искра Михайлова – председател на комисията, разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-01-86, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г. На заседанието присъстваха: от Българската агенция по безопасност на храните – господин Дамян Илиев, главен секретар и госпожа Анита Пашова, директор на дирекция „Правна”; от Министерството на земеделието и храните – госпожа Доротея Крачолова, началник отдел в дирекция „Европейска координация и международни отношения”, и госпожа Мадлен Василева, началник отдел в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”; от Българския ветеринарен съюз – д-р Йордан Бойчев, председател, д-р Вяра Гришина Гришина и госпожа Маргарита Колева, както и госпожа Десислава Стойкова – юрист от Националното сдружение на общините в Република България. Заседанието беше открито от председателят госпожа Искра Михайлова, която представи присъстващите гости и обяви дневния ред, който се прие от членовете на комисията. Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от госпожа Анета Пашова. На първо място приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се налага поради факта, че по сега действащия закон, държавата чрез бюджета на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) заплаща значителни средства за дейности, които се извършват от лица, които реализират приходи от осъществяването на тези дейности. С предложените изменения размерът на необходимите за някои дейности средства от държавния бюджет ще намалее значително, а за други изобщо няма да е необходимо да се отпускат средства от държавния бюджет, като разходите изцяло ще се поемат от лицата, от чиято дейност те и от която те реализират приходи. Законопроектът съдържа разпоредби, според които заплащането на изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните ще се извършва от собствениците на животните. Със законопроекта се предлага отменяне на разпоредбите на действащия Закон за ветеринарномедицинската дейност, според който цените за изпълнението на тези мерки се определят в годишен рамков договор, подписан между министъра на земеделието и храните и председателя на съсловната организация на ветеринарните лекари в България – Българския ветеринарен съюз. Това ще доведе до огромно намаляване на средствата от държавния бюджет, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмите. Съгласно законопроекта за сметка на бюджета ще останат само разходите за извършване на лабораторни изследвания от Българската агенция по безопасност на храните, необходими за изпълнението на държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Предвижда се разходите за закупуване на средствата за идентификацията на животните и имунологичните ветеринарномедицински продукти, които се прилагат в животновъдните обекти за изпълнение на мерките за профилактика, профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните, да бъдат за сметка на собствениците на животните, каквато е практиката в други държави – членки на Европейския съюз. С предлаганите изменения се предвижда също и разходите за обезвреждане на труповете на животни и на други странични животински продукти (отпадъците, получени в кланици, месо - млеко- и рибопреработвателни предприятия) да бъдат за сметка на лицата, от чиято дейност се получават. Не е целесъобразно държавата да заплаща разходите за обезвреждане на странични животински продукти, които се получават от дейността на физически и юридически лица, които реализират значителни приходи от осъществяването на тази дейност. На второ място, законопроектът предвижда облекчаване на регулаторния режим за употреба на ин витро диагностичните ветеринарномедицински средства. Според действащия закон тези диагностични средства се употребяват в Република България само след лицензирането им за употреба, което се извършва за лекарствените ветеринарномедицински продукти. Това усложнява и утежнява до голяма степен стопанската дейност на лицата, предлагащи такива диагностични средства, тъй като тези средства не се прилагат върху животните, а се извършва лабораторна диагностика, и не би следвало разрешаването за употребата им да се приравнява с изискванията за разрешаване за употреба на лекарствени ветеринарномедицински продукти. Такава е и практиката в останалите държави – членки на Европейския съюз. С предложения проект се предвижда, когато ин витро ветеринарномедицинско средство е одобрено от референтна лаборатория на Европейската общност, това диагностично средство да се признава за употреба и в Република България, а не да се изисква допълнителна регистрация. законопроекта още се предвижда и регламентацията на някои административнонаказателни разпоредби за нарушения на европейското законодателство, които досега липсваха и нямаше правно основание за търсене на отговорност на нарушителите.

Предвижда се още съсловната организация на ветеринарните лекари в България, посочена в Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, да се преобразува във Федерация на ветеринарните лекари в България (ФВЛБ), като вносителите посочват мотивите за това. Законопроектът предвижда също изменение на Закона за фуражите, което се налага във връзка с преминаването към Българската агенция по безопасност на храните на контрола относно безопасността на фуражите. Във връзка с това в законопроекта са разработени подробните процедури относно осъществяването на контрола по безопасност на фуражите от Българската агенция по безопасност на храните. Председателят на комисията представи и становище на отдел „Европейско право” при Народното събрание, с което подкрепя законопроекта по отношение хармонизиране и пренос на изисквания на директиви, като правят някои конкретни бележки за прецизиране, които да се отразят от водещата комисия. Отношение по законопроектите взеха: представителите на Българския ветеринарен съюз, които са представили становище по законопроекта с конкретни бележки относно преноса само на някои от директивите, а не всички, както и някои други предложения, които ще предоставят на водещата комисия. Според тях, дейностите по отношение на опазването на околната среда са били досега финансирани от държавата, а сега се пренасочват и ще затрудни общини и фермери. Отношение по законопроекта взеха народните представители Огнян Пейчев, Искра Михайлова, Георги Божинов, Димитър Лазаров и Емил Димитров. След проведената дискусия и направените предложения, Комисията по околната среда и водите с 9 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”, подкрепи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-01-86, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г. и изразява следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-01-86, внесен от Министерския съвет на 14 декември Становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – господин Тошев. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На заседанието, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, Марияна Николова – директор на дирекция „Правно-нормативни дейности” в Министерство на земеделието и храните, и Дамян Илиев – главен секретар на Българска агенция по безопасност на храните. I. Настоящият законопроект има за цел да създаде условия за прилагане в българското законодателство на пряко приложими европейски актове, като: - определи компетентния орган по прилагане на Регламент (ЕО) № (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97

за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003

и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите на идентификация на еднокопитни животни;

за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила

за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”). В законопроекта е предвидено изискванията на наредбата по чл. 63 от действащия Закон за ветеринарномедицинската дейност да бъдат заменени с изискванията на Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологично-активните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход, а изискванията на наредбите по чл. 59 (oбщи изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на храните)

С Допълнителните разпоредби на внесения законопроект се изменя Закона за фуражите, където Българската агенция по безопасност на храните е определена като контролен орган за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 178/2002; Регламент

замества Европейската общност и е неин правоприемник”, текстът на § 94 от законопроекта следва да се прецизира; 3. На основание чл. 288, ал. 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който „Регламентът е акт с общо приложение. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.”, текстовете, извършващи препратки към регламенти е необходимо да се прецизират. Позоваването и препратките се извършват само, ако разпоредбите на регламента изискват мерки по неговото прилагане, изискват определяне на компетентен орган или определяне на санкции за нарушения на неговите разпоредби. Следва да се има предвид, че при изписване на наименованието на регламентите в част от текстовете на законопроекта са допуснати неточности. 4. В законопроекта са допуснати и други правно-технически грешки, които следва да бъдат уточнени от водещата комисия при разглеждане на законопроекта между първо и второ четене. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за“, 1 глас „против“ и 3 гласа “въздържали се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, №

Благодаря. Госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с Доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. „На свое редовно заседание, проведено на 12 януари 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102–01–86, внесен от Министерски съвет на 14 декември заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на земеделието и храните, на Българската агенция по безопасност на храните, на Българския ветеринарен съюз и на Националното сдружение на общините в Република България. От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Дамян Илиев – главен секретар на Българската агенция по безопасност на храните и госпожа Анита Пашова – директор на дирекция „Правна” в агенцията. Една от основните цели на предложения законопроект е значително да бъдат намалени разходите, които се заделят от държавния бюджет за осъществяване на определени дейности. Според действащия закон, държавата, чрез бюджета на Българската агенция по безопасност на храните, заплаща значителни средства за дейности, които се извършват от лица, които реализират приходи от осъществяването на тези дейности. С предложените изменения се предвижда разходите изцяло да се поемат от лицата, от чиято дейност те произхождат и от която те реализират приходи. Законопроектът предвижда заплащането на изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните ще се извършва от собствениците на животните. С предлаганите изменения се предвижда също и разходите за обезвреждане на труповете на животни и на други странични животински продукти да бъдат за сметка на лицата, от чиято дейност се получават, тъй като те реализират значителни приходи от осъществяването на тази дейност. Съгласно законопроекта за сметка на бюджета ще останат само разходите за извършване на лабораторни изследвания от Българската агенция по безопасност на храните, необходими за изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Република България бе изразено несъгласие с разпоредбите от законопроекта, чрез които значителни по обем функции на съответните национални органи и техните териториални звена се прехвърлят върху органи на местната власт – функции неспецифични за нея, за които нямат нито експертна, нито финансова обезпеченост. Изхождайки от мотивите на законопроекта, представителите на общините изразиха несъгласието си, че с предлаганите промени с такъв тип дейности, респективно разходи, се натоварват общините, за сметка на структури на Българската агенция по безопасност на храните и частните производители. След като законът еднозначно определя Българската агенция по безопасност на храните за официалния компетентен орган за осъществяване, управление и контрол на ветеринарномедицинската дейност, за която цел получава национално финансиране, е редно той да осъществява и финансира свързаните с тези си правомощия дейности. Представителите на Българския ветеринарен съюз направиха редица принципни възражения срещу голяма част от разпоредбите на предложения законопроект, като изразиха становище, че той не кореспондира с тенденцията на развитие на ветеринарномедицинската дейност в световен и европейски мащаб и ще доведе до деструктурирането на един работещ закон. Бележките и конкретните предложения на Българския ветеринарен съюз са изложени в обширно становище, което е предоставено на комисиите, на които е разпределен законопроектът. В хода на дискусията членовете на комисията се солидаризираха с позицията на Националното сдружение на общините в Република България, като изразиха несъгласието си с разпоредбите на законопроекта, предвиждащи кметовете на населените места да издават свидетелства за собственост на новородени едри преживни и еднокопитни животни, тъй като това е неприсъща дейност на органите на местната власт. Членовете на комисията възразяват и срещу задължението на общините да извършват събиране и обезвреждане на трупове на умрели и болни животни, както от животновъдни обекти, така и безстопанствени, при това за своя сметка, тъй като това противоречи на принципите, изложени в мотивите на законопроекта – присъщите разходи да са за сметка на лицата, които реализират приходи от дейността. Още повече, че сега се добавя като допълнително задължение и обезвреждането на здрави животни, неотговарящи на изискванията за идентификация. Това ще доведе до сериозно натоварване на общинските финанси, а законът не предвижда никакви постъпления от глоби по контролната дейност за общините, което поне частично да компенсира разходите. Кметовете на общини и на кметства могат да съдействат на компетентните органи при събиране и обезвреждане на животни, но не и да организират и изпълняват всички дейности, още по-малко – допълнително да заплащат и на частни фирми за унищожаването. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 5 гласа - “за”, 5 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102–01–86, внесен от Министерски съвет, да не бъде приет на първо гласуване.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Татарски. От името на вносителя желае ли да вземе отношение? Заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Аз съм д-р Войнов – изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Този закон е изключително важен както за фермерите, както за частно практикуващите лекари, така и за Българската агенция по безопасност на храните. Налага се по няколко много важни причини. Първата е финансова. Текущата издръжка на Българската агенция по безопасност на храните

задължителните участъци, които към момента са 1100 за цялата страна. Никъде по света няма такъв модел с ветеринарномедицински участъци. Това е нарушаване правото на избор на фермерите – да изберат лекар, който да ги обслужва. Мисля, че то е изключително важно, тъй като един участък задължава един лекар да обслужва този участък. Досегашният модел беше – спускане на лекар от съсловната организация, който да обслужва фермера. По този начин се налага

агенция по безопасност на храните закупуваше тези ушни марки с тежки процедури, търгове и така нататък, което което е в противоречие на всякакви норми. Не може органът, който контролира, фактически и да купува ушните марки. В цял свят ушните марки се купуват от фермерите. Друг важен момент – екарисажите. Агенцията по безопасност на храните досега плащаше обезвреждането на трупове от ферми и безстопанствени животни – за сметка на своя бюджет. Също е нарушение, тъй като не може органът, който контролира, да плаща за този вид дейност.

разрез с европейските норми и изисквания, и второ, агенцията няма да има възможност да упражнява своята дейност. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, д-р Войнов. Откривам дебата. Народни представители, които желаят да вземат отношение? Господин Пенко Атанасов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложеният законопроект касае изключително голяма промяна – не вярвам, че е за добро. И ще кажа защо. Пак, защото който закон сте пипнали, нищо хубаво не е станало. Затова не питайте. Ще ни се наложи всичко, което сте пипали, следващия мандат да го оправяме. Първото нещо, което възмущава в този законопроект, е следното. Откакто съществува ветеринарното обслужване в страната, държавата винаги е била активен участник в имунопрофилактиката. Това са повече от 120 години, ако не се лъжа. Сега решаваме, че държавата няма да има участие. Представете си какво ще се случи оттук нататък, когато – държавата с тези традиции, с името, което е създала службата през годините, с уважението в международен план това нещо вече няма да го има! Трябва да го плащат собствениците. Въобще министър Дянков ако може да се отърве от всички плащания на държавата, ще бъде най-добре. Само че последствията от това са изключително сериозни и много важни, касаещи всеки български гражданин. Другото нещо. Натоварваме общините с нови задължения те да поемат отговорността за обезвреждането на животните, за транспортирането им до екарисажите. Как ще стане това? По какъв начин ще се случи? ще се случи? Нали разбирате, че това струва средства? Има ли общината тези средства? Предвидени ли са? Разбирате ли сложността и важността на този проблем?

държавна помощ ще бъдат подпомагани животновъдите за имунопрофилактиката. Къде е тази държавна помощ? Нотифицирахте ли я? Работите ли по тази нотификация? Кога тя ще се случи?

просто не се решават. Дайте, нека да плащат и ушните марки, въобще малките стопанства трябва да изчезнат. Ако това е идеята на този законопроект, да, успешно ще изпълните задачата, ако сте поемали такава.

Няма. За изказване има записани четирима народни представители, които ще чуем след почивката. Доктор Шарков ще бъде следващият говорител. Обявявам 30 минути почивка.